og tóku þingmenn og starfsmenn þingflokka þátt í þeim atburðum, tvískipt sökum aðstæðna þar sem um rafrænan atburð var að ræða. því að það tókst að koma þessum dagskrárlið að og þakkar öllum sem þátt tóku fyrir sitt framlag.

Herra forseti. Samfylkingin, sóttvarnalæknir og raunar allur þorri almennings hefur síðastliðnar vikur kallað eftir hertari aðgerðum á landamærum til að takmarka áhættu á því að smit berist inn í landið. Á endanum tókum við í Samfylkingunni málið í okkar hendur og sendum inn frumvarp um breytingar á sóttvarnalögum sem heimilaði ráðherra að skylda komufólk í sóttvarnahús. Það virtist loksins hreyfa eitthvað við þessari ríkisstjórn, en sólarhring síðar var forystufólk hennar mætt í Hörpu á blaðamannafund að tilkynna um nýjar aðgerðir á landamærum. Við fögnum því út af fyrir sig, en blaðamannafundurinn þótti frekar ruglingslegur og skildi marga eftir með fleiri spurningar en svör. Ein spurningin sem er á vörum margra varðar viðmið um nýgengi smita. Þegar heilbrigðisráðherra kynnti síðast reglugerð um skyldudvöl í sóttvarnahúsi, en var gerð afturreka með, var hááhættusvæði miðað við 500 smit á 100.000 íbúa, eins og Sóttvarnastofnun Evrópu gerir ráð fyrir. Þá var staðan nokkuð góð innan lands og ríkisstjórnin samstiga að eigin sögn. Í dag er staðan talsvert verri, en samt tilkynnir ríkisstjórnin að hækka eigi fjöldaviðmiðið, svo mikið að nánast ekkert land í Evrópu er skilgreint sem hááhættusvæði.

fyrsta lagi segir hv. þingmaður að margir hafi kallað eftir hertari aðgerðum á landamærum. Ég segi við því: Já, og við því hefur verið brugðist. Ég get nefnt mörg dæmi um það og við höfum gert það jöfnum skrefum eftir því sem

Ég gæti nefnt fleira. Við höfum fært okkur til tvöfaldrar skimunar og með sóttkví. Það var ekki alltaf þannig og við höfum boðað það að áhættumeta á landamærunum og það er nokkurra mánaða gömul umræða. Hérna er sérstaklega spurt út í viðmið um nýgengi smita sem miðar við 1.000 smit fyrir 100.000 íbúa á 14 daga tímabili.

Holland, Frakkland og Ungverjaland eru allt lönd þar sem smitstaðan er eins og þar segir. Fyrir þessi lönd gildir þess vegna ófrávíkjanleg regla um að

til gildir sú regla, samkvæmt þessum nýju tillögum, að menn eigi að meginreglu að fara á sóttkvíarhótel og þurfi undanþágu til þess að gera það ekki.

Þetta er reglan sem til stendur að miða við og hún leiðir það af sér að það eru, samkvæmt nýjustu upplýsingum, fjögur lönd sem falla innan þessara viðmiða. En það getur auðvitað breyst yfir tíma. Hugmyndin er, samkvæmt tillögunni sem fram hefur komið, að uppfæra viðmiðunartölur í þessu efni vikulega hér innan lands þar sem horft verði til þess hvernig þróunin er annars staðar. Það er algjört lykilatriði í þessum nýju tillögum að við erum að herða á landamærum til að fá skjól fyrir bólusetningar og í kjölfarið afléttingar innan lands.

Það liggur við að maður velti fyrir sér: Hver hefur raunverulegur ábati orðið af því að vera búin að taka í fangið þrjár bylgjur af þessum andstyggðarfaraldri með öllum þeim hörmungum sem hafa fylgt í kjölfarið?

Ég held að það væri nefnilega nær að tala um hversu mikið skjól, hversu mikla vernd, við höfum náð að byggja upp fyrir hagkerfið allt og líf og heilsu fólks með þeim aðgerðum sem gripið hefur hefur verið til. Þannig er það nú bara, ef menn skoða þetta af einhverri sanngirni, að það er eftir því tekið hvernig tekist hefur til með aðgerðir á Íslandi og bæði ríkisstjórn og ekki síður Alþingi hafa sýnt mikinn sveigjanleika eftir stöðunni hverju sinni til að bregðast við, og við erum enn að því og það er ekki nema eðlilegt. Eitt af því sem við skulum muna í þessu sambandi er að þegar við fórum í fyrstu aðgerðir okkar lá ekkert fyrir um það hvort bóluefni kæmi yfir höfuð. Menn Menn höfðu spáð því að það gæti mögulega gerst seint á árinu 2021. En eftir því sem tíminn hefur liðið þá hefur ýmislegt fallið með okkur, t.d. það að menn skyldu hafa unnið það kraftaverk að framleiða bóluefni sem geta komið að gagni á skömmum tíma, sett algjört met í þeim efnum. Og já, við ætlum okkur að njóta góðs af því að sækja þau bóluefni og koma þeim til landsmanna. Það er auðvitað á endanum ekkert annað en læknisfræðilegt mat byggt á þekkingu í sóttvörnum sem mun ráða því hvenær óhætt er að fara að draga úr hömlum hér innan lands. Þegar allir viðkvæmir hópar, hóparnir sem sýkjast helst og veikjast, hóparnir sem helst eru lagðir inn á spítala, fólkið sem er í mestri lífshættu — þegar allt þetta fólk hefur fengið fulla bólusetningu og stór hluti þjóðarinnar að öðru leyti er kominn með a.m.k. fyrri skammtinn er samkvæmt bestu upplýsingum, og við munum fara að ráðum sérfræðinga í þessu, mjög lítil áhætta í því fólgin að fara að draga úr hömlum hér innan lands. Svo munum við nota áhættumat fyrir landamærin.

að það skuli vera búið að bjóða landsmönnum upp á þrjár bylgjur af þessum faraldri með öllu tilheyrandi og við séum sennilega að taka þá fjórðu í fangið akkúrat núna. það séu ekki margir í liði með hv. þingmanni sem kallar

Okkur hefur tekist að halda gjörgæsluinnlögnum í algeru lágmarki um margra, margra mánaða skeið. Okkur hefur tekist að halda uppi einkaneyslu langt umfram allar spár í því efni. Umsvif í efnahagslífinu, afkoma ríkissjóðs í fyrra var umfram væntingar og það ríkir bjartsýni í atvinnulífinu og ánægja með efnahagsaðgerðirnar. Það er að fara að birta til og það er engin ástæða til að fara á taugum á lokametrunum,

Við þinglok í fyrra var frumvarpi, sem undirritaður hafði lagt fram á þremur þingum þar á undan, um að starfslokaaldur ríkisstarfsmanna gæti orðið allt að 73 ár, ef þeir kysu svo,

áður en ég geri það ætla ég að segja þetta: Málinu var vísað til ríkisstjórnar og kemur til skoðunar í mínu ráðuneyti og hefur verið til skoðunar ásamt ýmsu sem varðar lífeyrisréttindi í landinu og er að fara í almenna endurskoðun með hugmynd um grænbók í framhaldinu. En að öðru leyti, bara þannig að maður leyfi sér aðeins að ræða formið hérna: Hvað á það að þýða að mönnum þyki það góð hugmynd að við þinglok

Það var notað orðið fúsk hér áðan, þetta er ekki fúsk en þetta er algjör brenglun á öllum lögmálum hér á þinginu. Og sama gildir um það þegar menn setja inn í bráðabirgðaákvæði með lögum, eins og átti við í öðru máli sem nú er fram komið á þinginu, tilmæli til ráðherra um að hann láti semja frumvarp einhvers efnis og leggi það fyrir Alþingi til meðferðar. Af hverju leggja menn ekki bara mál sín fyrir hér á þinginu og láta á það reyna hvort þau hafi einhvern meirihlutastuðning? Hvað á það að þýða að vera að leggja það fyrir ráðherra, setja þeim fyrir einhverja heimavinnu að búa til fyrir þingið, eða einstaka þingmenn, einhver frumvörp og flytja þau síðan í eigin nafni eins og þau væru þeirra hugðarefni? Þetta er auðvitað algjört rugl, svo ég taki ekki sterkar til orða. Ég hafna alfarið þessum vinnubrögðum og hvet þingið, nefndir þingsins, einstaka þingmenn sem hafa hér frumkvæðisrétt, reyndar langt umfram það sem gildir í öðrum þingum, rétt til þess að leggja fram mál og láta reyna á þau hvort stuðningur er við þau,

að fólk starfi lengur en gilt hefur til þessa í opinbera kerfinu, bæði hjá ríki og sveitarfélögum. Efnisatriði málsins eru ágæt en þau þarf að ræða í samhengi við t.d. ávinnslu lífeyrisréttinda, lífeyristökualdur og slíka þætti. Efni málsins sjálft er ágætt og ég vil gjarnan að við náum

ef við ætlum ekki að þurfa að herða sóttvarnir innan lands. Það er staðreynd. Það er betra fyrir líf og heilsu landsmanna að herða þær á landamærum en innan lands. Það er betra fyrir borgararéttindi, athafnafrelsi okkar og réttindi til mennta og atvinnu

hefta möguleika veirunnar til að komast inn í landið og beita um leið sóttvarnaaðgerðum innan lands eftir aðstæðum hverju sinni til að verja efnahagslífið.

höfðum innleitt hana hér á landi. Við vorum sömuleiðis snemma í því að opna fyrir bólusetningarvottorð eða sönnun um fyrra smit og einfalda skimun í tengslum við það sem leið inn í gegnum landamærin. Það hefur reynst ágætlega. Við erum algerlega í fremstu röð í smitrakningu og skilningi á því hvernig veiran dreifist innan lands. Það er því margt um það að segja hvaða

það tjón var óumflýjanlegt að verulegu leyti og okkur hefur með aðgerðum tekist að draga mjög úr því. Þegar hv. þingmaður kallar eftir mjög hertum aðgerðum á landamærunum vil ég segja að við erum með mjög harðar aðgerðir. Við erum að leggja til að þær verði hertar enn frekar.

Herra forseti. Ég verð að játa að ég er örlítið ringlaður eftir gærdaginn

Í greinargerð frumvarpsins sem var lagt fram í gærkvöldi segir, með leyfi forseta: „Reynslan af Covid-19 faraldrinum sýnir að það nægir að einn einstaklingur virði ekki reglur um sóttkví eftir komuna til landsins til að hrinda af stað stórri hópsýkingu og jafnvel nýrri bylgju faraldurs.“ Ég velti fyrir mér og vil spyrja hæstv. ferðamálaráðherra að því hvort hann óttist ekki að þetta geti skapað gloppur í sóttvörnum sem leiði til þess að aftur þurfi að taka upp harðari takmarkanir hér á landi og lama ferðaþjónustuna innan lands og setja miklar skorður við líf almennings. Ef hæstv. ráðherra gæti hjálpað mér að skilja betur hvernig þetta tvennt getur farið saman.

og ákváðum það fyrir töluverðu síðan. Við erum að nýta þá fjármuni, t.d. með því að mæla áhuga og ferðavilja. Við erum í ákveðinni herferð til að tryggja að Ísland sé í undirmeðvitund fólks og fólk sé að skoða Ísland sem mögulegan áfangastað,

Er búið að hugsa það allt til enda? Ég vil gjarnan fá svör við því.

það er staða sem við þurfum á hverjum tíma að vera örugg um að geta sinnt. En það er þá líka fjárfesting sem myndi borga sig mjög hratt til að geta tekið á móti bólusettu fólki, og eins og ég nefndi hefur enginn hingað til komið bólusettur